nama je danas objedinjena rasprava vezano za izmjene zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu i sama izmjena zakona, tj. izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu.

Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Branka

Poštovane zastupnice i zastupnici sada ćemo objediniti raspravu o sljedeće dvije točke o čemu smo se već suglasili, to su dakle, da podsjetim: - Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o obeštećenju radnika profesionalno

Predlagatelj akata je Vlada RH, temeljem članka 85. Ustava RH i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovi zakonski prijedlozi rasprave po hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Želi li predsjednik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Željko Plazonić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi saborski zastupnici. Dakle, već je potpredsjednik rekao o ova dva Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama dopunama. Znači prvi je Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika koji su profesionalno izloženi azbestu kojim se uređuje i način praćenja zdravstvenog stanja radnika izloženih azbestu, postupak dijagnosticiranja profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom, tijela nadležnih za praćenje zdravstvenog stanja i tijela koja su nadležna za provođenje dijagnostičkog postupka kod sumnje na profesionalnu bolest izazvanu azbestom a drugi je zakon Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu kojim se uređuje i priznavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od bolesti koje su uzrokovane koje su uzrokovane azbestom. Zatim postupak i tijelo koje je nadležno za rješavanje odštetnih zahtjeva te osiguranje sredstava za isplatu odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalnih bolesti koje su uzrokovane azbestom. Zaključkom o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava i instituta, zaklada i drugih pravnih osoba sa javnim ovlastima koje je Vlada Republike donijela 2. kolovoza 2018. godine a u svrhu provedbe Nacionalnog .../Govornik se ne razumije./... programa reformi u 2018. godini utvrđeno je da od 1. siječnja 2019. godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo preuzme poslove koje je do tada obavljao Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. S obzirom na izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženom azbestu, i to Odredba na koja se odnosi na dijelu kod Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu. Za provedbu ovog Zakona osigurana su sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu, 2020. godinu i 2021. godinu, te nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. Sukladno članku 204., stavku 1., Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže se donošenje ovog Zakona po hitnom postupku, a u cilju izbjegavanje pojave pravnih praznina, uzimajući u obzir činjenicu da od 01. siječnja 2019. godine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, preuzima poslove koje obavlja Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a što je osobito opravdani razlog za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku. Hvala lijepo na pažnji. Hvala, iako kratko vaše izlaganje je izazvalo niz replika, pa prva će biti ona poštovanog zastupnika Željka Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo podpredsjedniče, uvaženi državni tajniče. Dužan sam postaviti vam jedno pitanje vezano za vaš uvodni dio. To je pitanje potaknuto pismom koje sam dobio od građanina iz Kraljevice, gospodina Lazarevića. Naime, u Hrvatskoj je od 1990. do 2015.-te, registrirano 1517 oboljelih od profesionalnih bolesti vezanih uz azbest, gospodin Filipović je jedan od njih. On je zabrinut zato što ne dobiva odgovor od vašeg Ministarstva, budući već 11 mjeseci ne funkcionira Povjerenstvo za azbestozu, da ga tako nazovemo, i jednostavno svi građani oboljeli od azbestoze nisu u mogućnosti ostvarivati svoja zakonska prava predviđena Zakonom o obeštećenju oboljelih od azbestoze budući to Povjerenstvo ne funkcionira. Zašto ne funkcionira i kada će početi funkcionirati? Odgovor poštovanog državnog tajnika Plazonića. **Plazonić, Željko (HDZ)** Meni je jako žao da ste dobili to pismo i da ta Povjerenstva ne funkcioniraju. Moram reći osobno da nisam upoznat s tim činjenicom da to Povjerenstvo ne funkcionira, i ja predlažem da se gospodin osobno javi nama u Ministarstvo, u kabinet da ćemo mi to odmah riješiti po hitnom postupku, a ja ću provjeriti kad se vratim zašto Povjerenstvo do sada nije funkcioniralo. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replike poštovanog zastupnika Mladena Karlića.

vezano na informaciju bivšeg radnika Salonita Vranjic, to Povjerenstvo ne radi već nekih godinu i pola dana, razlog je vrlo jednostavan ali banalan, a to je zato što pojedini članovi Povjerenstva su ili otišli u mirovinu, ili iz takvih razloga više ne sudjeluju u Povjerenstvu, tako da evo apeliram na vas. Dali ste uvodni dio odgovora, apeliram na vas da se što prije oformi Povjerenstvo, da radi u kontinuitetu, pazite na te promjene na te promjene kod statusa određenih članova Povjerenstva jel, vezano i za odštetne zahtjeve, i općenito zdravstvo, oštećenika, radnika koji boluje od azbestoze, jednostavno ne mogu čekat

nije jedino odgovorno za ne rješavanje tih pacijenata i tih oštećenika koji boluju od azbestoze. Postoje oni koji su prije važni, Povjerenstvo je ono koje daje nekakve osnovne smjernice, ali nije ono, subjekt koji o tome mora odlučivati. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ivana Kirina. Izvolite. glede azbesta, za zdravlje građana, jer o tome već govore i znadu i ptice na grani, to je nasljeđe prošlosti, nasljeđe koje smo civilizacijski Zanima me pošto je Fond presušio, kako će se riješiti problem oko 1000 tona azbestnog materijala na krovovima grada Rijeke i da li će one dočekati godinu kada će postati grad Europske

jer onda bih vjerojatno bio malo više podataka o tome kako će biti zbrinuto svih ti slini, sve silne tone azbestnih krovova u Gradu Rijeci. Mislim da je pitanje za drugo Ministarstvo i da bi oni trebali o tome voditi računa i iznalaziti metodologiju, a to vjerojatno pitate zbog toga što su postojale nekakve, kol'ko ja znam, lokacije u Primorsko-goranskoj županiji za zbrinjavanje koje nikada nisu zaživjele zbog neslaganja lokalne zajednice gdje su ti deponiji trebali biti izgrađeni, pa vjerojatno je to jedan od razloga zašto ste uputili ovo pismo, međutim to se radi o lokalnoj zajednici, o Primorsko-goranskoj županiji, a ovaj dio je dio Ministarstva zaštite okoliša. Hvala lijepo. Sljedeće replike poštovanog zastupnika Miranda Mrsića. **Mrsić, Mirando (Demokrati)** Uvaženi gospodine tajniče, ne znam zašto su vas poslali, vi nemate pojma o ovome, i ovo što je tu, je materija koju očito da je trebao netko doći ovamo tko bi trebao znati materiju. Povjerenstvo koje rješava probleme ljudi oboljelih od azbesta je povjerenstvo koje daje konačno mišljenje i oni temeljem toga ostvaruju svoja prava. S druge strane govorite o sanaciji i odlagalištima. Odlagališta nisu način kako se sanira azbest, azbest se mora spaliti, uklonit i spalit, prema tome, žao mi je što su vas izložili tu i poslali vas jer to nije vaše područje, ali opet s druge strane uz vas je trebalo sjediti i ljudi iz Hrvatskog zavoda koji sada ukidate, i ovo je slika što će se desiti kada ukinete jedan Zavod koji je vrlo bitan u tome da ljudi mogu ostvarivati svoja prava a oboljeli su od azbestoze. Prije odgovora, kolega Mršić, nije primjereno govoriti niti kolegama, a niti državnim tajnicima, ministrima i ostalima da nemaju pojma, sjetite se kako su neki vaše kolege silno osjetljivi kad im se nešto spomene iz prošlosti, njihovih pogrešaka u prošlosti itd., a kamoli tako reći da netko nema pojma. Budimo na razini, Budimo na razini, pa ovaj, s nečim se možemo složiti, s nečim se ne moramo složiti, ali nije lijepo govoriti nekome da nema pojma, jer onda, naravno to rađa reakciju s druge strane, a onda posebno sa vaše strane su vaši kolege bivši neki isto kolege jezivo osjetljivi na bilo kakvu primjedbu, a sami si dopuštaju svašta da govore.

ja sad bi isto mogao bi na neki način reći da vi očito niste pročitali ove nove prijedloge nacrta zakona jer povjerenstva imaju određene ingerencije koje su upisane u Zakon kao takav, pa bi trebalo i zakonske regulative znati, a i ono što je domena Povjerenstva. Inače, evo ja vam se zahvaljujem da vi kažete o meni da ja nemam pojma o azbestu, doista azbest nije moje uže djelovanje, međutim, znam ono što pište u Zakonu, o tome kako se sa Zakonom postupa. To da li je zbrinjavanje azbesta baš spaljivanje ili nešto drugo, o tome, mislim da ovo nije bio trenutak da se o tome uopće razgovara, ali eto ja čestitam na vašem dobrom poznavanju zbrinjavanja azbesta kao građevinskog materijala koji se više ne koristi. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ante Babića, izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, rekli ste sami da je nacionalnim programom reformi za 2018. godinu kod smanjenja agencija, o tome samo razgovarali u Hrvatskom saboru, ukidanje Ureda državne uprave, da nemamo određene paralelizme u društvu i pojavila se naravno skepsa dijelom u javnosti onih koji ne zagovaraju taj put, odnosno i na našim saborskim Odborima, pa vas ja evo ovdje javno pitam, je li se, je li Hrvatski zavod za javno zdravstvo može preuzeti ingerencije Hrvatskog zavoda Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravstva i sigurnosti zaštite na radu po ovome pitanju, s obzirom da je ovo hitni postupak, a i sami ste rekli da se zbog pravnih, da se ne dogode te pravne praznine zapravo ova obadva zakona moraju donijeti do kraja 2018. godine. Odgovor poštovanog državnog tajnika Plazonića. **Plazonić, Željko (HDZ)** Pa mi ako ukidamo zavode neke, onda ne ukidamo ljude koji su u tim zavodima radili. I ti isti ljudi koji su do sad radili u Zavodu, raditi će dalje u novoj organizacijskoj shemi koja će biti podređena tome da taj Zavod funkcionira na isti način na koji je funkcionirao i do sada a možda čak i bolje s obzirom na ove, koliko sam čuo da postoje i primjedbe na njegov rad i na njegovo funkcioniranje. Prema tome, mi ne ukidamo ljude, mi samo organizacijske strukture ovim Zakonom i ovim izmjenama Zakona ukidamo, a funkcionalnost i sve ostalo bi trebalo ostati isto, s tim da ono što prati zavode, Upravna vijeća itd., to će biti na neki način ušteda financijska u budućnosti jer oni neće više biti potrebni. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ivana Ćeliča. danas je možda ove izmjene zakona su prije svega tehničke naravi, a ne same sadržajne naravi i ja apsolutno vjerujem da će Hrvatski zavod za javno zdravstvo sa pripajanjem Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu obavljati kvalitetno. Oni nedostaci koji postoje, oni se mogu relativno brzo popraviti, no ovdje je dakle, ja se nadam da ova Vlada Republike Hrvatske, na čelu sa gospodinom Andrejem Plenkovićem neće stati na pripajanju, jer mislim da imamo previše Agencija i previše različitih institucija koje nemaju potrebe da budu odvojene, da imaju odvojena računovodstva, pravne i ekonomske službe, tako da mislim da treba nastaviti u tom smjeru i ići u tom pravcu. Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Joj oprostite, nisam vidio, izvolite, poštovani zastupnik Silvano Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Poštovanje, ja vas možda među rijetkima iznimno cijenim u sustavu zdravstva da svojim iskustvom možete doprinijeti, ali ne razumijem tko vam je uvalio ovaj vrući krumpir, jer ovo doista jesu tehničke izmjene zakona, međutim problematika nije tako jednostavna. Problematika korištenja azbesta u Hrvatskoj, zabrane korištenja, problematika azbestoze, bilo profesionalne, bilo domicilne, problematika kontaminiranosti cijelih prostora azbestnim vlaknima nije tako jednostavna i to se može, to mogu raditi samo institucije koje su specijalizirane. Mislim da u ovom trenutku, ukoliko Hrvatski zavod za javno zdravstvo integrira ovaj drugi Zavod, koji nestaje, za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, možda će imati rezultate, ali ja se jako bojim za ove ljude. Hvala, žele li sad izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu i prvi Klub zastupnika biti će onaj HDZ-a, u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Mladen Karlić, izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Evo pred nama su dva prijedloga koji izgledaju kao što je rečeno tehnički zapravo jako se malo mijenja, znači s jedne strane usklađuje sa zakonodavstvom .../Govornik se ne razumije./... usklađivanje zakonodavstva EU-a s pravnom stečevinom EU-a i s druge strane zbog smanjenja broja agencija znači zaključka hrvatske Vlade od 2. kolovoza

Ali ono što je ovdje nekako važno za naglasiti možda jer mislim da veliki broj naših građana ima veliki strah pa možda često i neopravdan od samoga azbesta i korištenja azbesta. Ono što je bitno za znati da od 2006.g. u Hrvatskoj u potpunosti je zabranjeno stavljanje u promet ili korištenje azbestnih vlakana i proizvoda koji sadrže azbest a u zabrani je 6 vrsta azbesta. Od tih 6 vrsta azbesta, 2 su najopasnija, to je amozit i plavi azbest ili krokidolit. Ono što je isto tako važno, azbest nije štetan dok ga se ne dira. dira. Opasan je onda kad se reže, kad se buši, kad se oštećuje, kad se s njim posebno djeca igraju na raznim odlagalištima nesvjesna toga o čemu se radi. No posljedice korištenja tog materijala u prošlosti a i danas su prisutne, najbolje to znaju i radnici salonita pa i nekih mnogih drugih poduzeća koji su bili bili s njim u susretu godinama i zbog toga i imamo zapravo 6 neovisnih bolesti koje se mogu pojaviti nakon izlaganja azbestu i to u jednom dužem vremenu, znači 10, 20, 30 pa i više godina korištenja i naravno od onih možda najblažih oblika plućnih sa fibrozom do karcinoma, pluća i susjednih bronha i .../Govornik se ne razumije./... organa. Tako da zbog toga je jako važno da imamo riješen ovaj zakon koji bi trebao štititi građane ali naravno s druge strane morale bi i sve druge institucije se uključiti u taj proces da se s azbesta ili tih proizvoda azbesta bude što manje uopće u upotrebi, korištenju, uvozu ili bilokakvom kontaktu koji bi mogao kasnije izazvati neku od ovih profesionalnih bolesti koje naravno ostavljaju trajne posljedice i izazivaju naravno onda potrebu da i ovakvo jedno povjerenstvo mora raditi što češće, kvalitetnije, znači i naravno nadzirati svake 3 g. te bolesnike bolesnike odnosno građane koji su oboljeli od ove posebne bolesti i zbog toga evo je važno da se ovim zakonom uredi i priznavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od bolesti uzrokovanih azbestom, znači postupak tijela nadležna za rješavanje, početnih zahtjeva osiguranja sredstava za isplatu, odštetnih zahtjeva radnika

lošiju nego dapače bolju zaštitu napih radnika koji su nažalost bili izloženi azbestu do sada a naravno sa željom da ih bude što manje. Evo HDZ će podržati ova oba zakona na hitnom postupku jer je jako važno da to donesemo do 1.1.2019. g. Hvala lijepa. Slijedeći je Klub zastupnika SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Željko Jovanović, izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo predsjedavajući, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Klub SDP-a će podržati ove dvije zakonske izmjene iz Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu i Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu iz jednostavnog razloga što je važno osigurati i urediti priznavanje odštetnih zahtjeva svih radnika oboljelih od azbestoze, postupke i tijela nadležna za rješavanje odštetnih zahtjeva i osiguranje sredstava za isplatu odštetnih zahtjeva svih oboljelih od profesionalnih bolesti vezanih za azbest. Međutim kao i uvijek do sada, lako je i izmijeniti zakon ako zakon ne funkcionira. Dakle vidjeli ste iz predstavnici svih klubova koji su govorili uvodno kao repliku državnom tajniku koji zaista ništa nije kriv. Povjerenstvo za azbestozu da ga tako nazovemo, ne funkcionira i možda je dobro da ova naša rasprava dana potakne da što prije počne funkcionirati, dakle već 11 mj. svi svi koji su oboljeli, koji imaju profesionalnu bolest kao posljedicu izloženosti azbestu, ne mogu rješavati svoja prava jer povjerenstvo ne funkcionira a istovremeno unatoč zastupničkom pitanju koje sam uputio unatoč pisanju građanina iz Kraljevice koji se na koncu meni obratio, niti on niti ja nismo dobili odgovore zbog čega ovo povjerenstvo ne funkcionira. Također i danas možemo izraziti skepsu zbog prestanka rada Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, ja ne smatram da HZJZ nije u stanju preuzeti sve poslove koje je obavljao Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu zdravlja i sigurnosti na radu ali moram i ovom prilikom naglasiti da građani u Hrvatskoj po odlasku u mirovinu žive zdravije, kraće duplo nego njihove kolege u EU-u što pokazuje u kojoj mjeri kod nas zaštita i sigurnost na radu moraju biti unaprijeđeni i zbog toga je pred HZJZ-om važan posao važan posao i važan iskorak da sve ono što je radio Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu dobro, da radi još bolje i na unaprijedi što nije bilo dobro. Dakle, ja neću govoriti danas puno o samom azbestu, bitno je reći da je od 1990. do 2015. od kada se vodi registar profesionalnih bolesti, u Hrvatskoj je registrirano 4 187 profesionalnih bolesti, od čega je 1517 profesionalnih bolesti zbog izloženosti azbestu, što je 36,2%. Najviše oboljelih dolazi i Dubrovačko-neretvanske županije, 56,7%, Splitsko-dalmatinske županije 31,4% i Primorsko-goranske županije 7,5%. Naravno, to je zbog karaktera industrije, tako da su najčešće oboljeli radnici Plobesta, Salonita, Brodosplita i Uljanika. ja pozivam sve da ova rasprava i prihvaćanje ovih, zaista tehničkih izmjena bude i poticaj da Povjerenstvo počne što prije raditi i ispunjavati svoje obveza kako bi svi profesionalno oboljeli od bolesti povezanih s azbestom dobio adekvatnu zaštitu. Naravno, ovdje možemo postaviti pitanje Fondu za zaštitu okoliša, zbog čega je prestao subvencionirati zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest, znamo da su brojni krovovi i fasade u Hrvatskoj sadrže azbest i da je do 2016. subvencionirano zbrinjavanje tog otpada. Danas imamo subvencioniranje energetske obnove zgrada, ali nekako su krovovi i fasade koje sadrže azbest iznad fokusa Fonda, što nije dobro, ako znamo da je to 2016. zbrinuto negdje od prilike 60 tisuća tona Hrvatskoj ima puno otpada koji bi trebalo zbrinuti na kvalitetan način, pa možda poziv sa ove naše rasprave Fondu da razmisli o tome, da iznađe sredstva za subvencioniranje otpada koji sadrži azbest, evo upravo ulazi i kolega Bačić. 2014. održana je zajednička tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbora za zaštitu okoliša, koja je upravo na temu azbesta izradila vrlo kvalitetne zaključke, bilo bi dobro ponovno ih pročitati i vidjeti da li se oni realiziraju i ako nisu da se realiziraju. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika, onaj GLAS-a i HSU-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Mi u, po našem Poslovniku nemamo mogućnost održavati tematske sjednice Sabora, a problematika azbestoze bi zaslužila u Republici Hrvatskoj bi zaslužila jednu takvu tematsku sjednicu. Pa dozvolite mi, bez obzira što se radi o tehničkim izmjenama dva zakona, da nešto više kažem o toj pošasti, jer sam se negdje sa početkom mog bavljenja sa zaštitom na radu u brodogradilištu Uljanik sreo sa problemom azbestoze, iako je tak problem u to vrijeme već bio u brodograđevnoj industriji na zalazu, jer je intenzivna primjena azbesta u brodograđevnoj industriji bila između 60-tih i 70-tih godina prošloga stoljeća prva je to industrija koja je doživjela profesionalna oboljenja i kancerogena oboljenja uzrokovana azbestom potvrđena, dijagnosticirana na svim mjerodavnim mjestima, govorim već u bivšoj državi. Moramo znati da je bivša država iz koje crpimo i preuzeli smo veći dio zakonodavstva, prihvatila Konvenciju međunarodne organizacije rada i zabranila upotrebu azbesta. I to je bilo prije stvaranja hrvatske države, međutim mi ovu obavezu

netko je jako dobro zaradio na proizvodnji azbestno-cementnih cijevi koje su ugrađene ispod autoceste za odvodnju oborinskih voda. Dobro zaradio, zbrisao i nama je ostalo javno-zdravstveni problem, jer da nije tako ne bi odgovornost pala odgovornost pala na državu. Pala je na državu jer je dokazivo da smo se i u vrijeme zabrane upotrebe azbesta i prerade azbesta bavili tom djelatnošću i zato je 2007. donijet Zakon o zabrani potreba azbesta, zato što smo mi u pregovaračkom poglavlju prihvatili da nećemo upotrebljavati azbest, odnosno zabrana upotrebe azbesta i zato imamo između ostalo i ovaj problem koji nekonzistentno rješavamo. Zašto? Riješili smo kroz mirovinski sustav jedan dio ovog javno-zdravstvenog problema ali smo zatvorili vrata, rekli smo ovi i nitko više, odnosno ovi i ako povjerenstvo odluči da će još još netko biti proglašen da je obolio od profesionalnog, od azbestoze, bez obzira da li se radi o profesionalnoj izloženosti ili domicilnoj azbestozi jer je azbestoza na neki način dokaziva. Nitko ne može reći kad će azbestoza nastati, bilo u obliku kancera, bilo u obliku fibroze, bilo u obliku zadebljanja pleure. To je To je čestica koja se zabila u tkivo i stvorila svoju čahuru, kada će ona, ona može može tamo ostati do smrti i nikad se ne razviti, može se razviti nakon 3, 5, 15, 20 godina, nikada nitko ne zna tko će tu jednu čahuru u kojoj je zabijena čestica u tkivo, koja će pokrenuti da se dalje razvija u maligno tkivo. Prema tome, rješavali smo problem azbestoze u Brodogradnji na način na način da su ljudi dobivali odštete koje, neki su poživjeli kratko, neki su još dan danas živi. Međutim, zbog problema konkretno u Brodogradilištu Uljanik i 3. Maj, oni svoju naknadu štete ne dobivaju, oni u ovom trenutku svoju naknadu štete ne dobivaju. Dakle, imamo jedan problem sa tim ljudima koji su oboljeli od azbesta. Imamo jedan problem u Plobestu Ploče koji nikada nije imao zagovornika ovdje u HS-u kao što je imao Salonit Vranjic i koji nije imao potporu tadašnjeg predsjednika Hrvatske udruge Sindikata, dakle, Plobest Ploče je ostao negdje sa strane, a radili su kočione papučice za automobilsku industriju u vrijeme kada su te kočione papučice bile pretežno izrađene od azbesta, oni nikada nisu uspjeli ući u grupu koja je dobila odštetu zbog toga što su bili izloženi u azbestu jer je to bilo, naravno, u nekom, u prošloj državi, ali građani su ove države i mislim da bi pristup prema svima trebao biti jednak. I onda su došli oni koji su se doista bavili u ovoj državi, dakle, preradom i ugradnjom azbesta u azbestno cementne cijevi i kada je to prestalo, naravno, ostali su bez posla, ali ostali su sa dijagnozama i tu je 2010.-te donijet Zakon kojim se pokušavalo djelomično riješiti ovaj javno zdravstveni problem. Međutim, veliki broj ljudi je još uvijek izvan okvira, a Povjerenstvo, kako je već iz više klubova rečeno, ne radi. Zbog čega ne radi to Povjerenstvo? Ne znam. Gospodin Plazonić ne može biti odgovoran jer svi zahtjevi za utvrđivanje i odštetni zahtjevi su kod ministra Pavića jer je u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava bio situiran Zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a to Povjerenstvo, toga Zavoda je rješavalo tu problematiku. Dakle, Zavod za javno zdravstvo će morati napraviti korak nazad, cijelu problematiku savladati, integrirati Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu odnosno njihove ljude koji o tome gotovo gotovo sve znaju i pokrenuti Povjerenstvo da se priznaju odštetni zahtjevi jer broj oboljelih od azbestoze ne može se reći, sad je dosta, toga nema, jer upravo zbog one činjenice koju sam na početku rekao, da nikada ne znate kada će ta mikročestica u organizmu se aktivirati. To je problematika problematika rada upotrebe azbesta i svih negativnih pojava vezanih uz azbest. Ono što se ovim još dokazuje, ovim ishitrenim spajanjem i pripajanjem ovoga Zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost pri radu je da mi ne želimo u RH specijaliste za pojedina područja, a takav jedan Zavod bi trebao imati zadaću da ulazi u ono najmanje pore pojedine problematike. Al, nije tu kraj. nije tu kraj. Vi morate dočarati sustav zaštite na radu gdje ste i do sada imali Zavod za zaštitu na radu, imali ste Zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Dakle, jedan je imao tehnički aspekt, jedan je imao zdravstveni aspekt i imali ste trećeg čimbenika, imali ste trolist, a treći je HZZO zaštite zdravlja na radu. Dakle, da smo mi normalna država kao što je Austrija, onda bi ovu problematiku, ovi bi promatrali azbest kao štetnost, ovi bi promatrali kao otrov koji djeluje na zdravlje, a odštetne zahtjeve bi rješavao HZZO zaštite zdravlja na radu. Tako je to u normalno pozicioniranim odnosno u državama koje, gdje se zna tko što radi. Ovdje i kako će Hrvatski zavod za javno zdravstvo odlučivati o visinama odštete, da li to je i dal će ostati u nadležnosti jednog Povjerenstva ili je pitanje odšteta u nadležnosti suda i prvenstveno suda ili, ajmo reći neke sudske prakse. Ja duboko sumnjam da će ovo ići elegantno i lagano. Mislim da ćemo si stvoriti velik broj problema upravo zato što ne specijaliziramo pojedine djelatnosti odnosno nemamo specijalizirane institucije za rješavanje pojedinačnih problema. Ja moram reći, znate, taj HZZO i zaštite zdravlja na radu je bio financiran doprinosima i onih koji su upotrebljavali štetnosti i opasnosti, bile one fizikalne, kemijske, bio to azbest ili neka druga štetna supstanca. Oni su plaćali, dakle, poslodavci su plaćali doprinos od 0,5% na plaću kojim se trebao financirati ovaj Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu. Sada toga od 1. siječnja sljedeće godine nema, nema. Sve ide na teret javnog osiguravatelja odnosno sve će to morat snositi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Dakle nismo znali koristiti namjenska sredstva koja nisu bila mala. Bila su pola milijarde kuna. Nismo znali reći da je to između ostaloga i za odštete od azbestoze. Sada ćemo sve generalizirati i sve će snositi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na temelju općeg osiguranja. Nikada nismo u ovoj zemlji namjenski koristili sredstva, ni za profesionalnu rehabilitaciju i osposobljavanje osoba sa invaliditetom. Uvijek smo skupili 100 milijuna kuna na razini godine, a potrošili 50. Uvijek je netko drugi upravljao tim sredstvima. I sredstvima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu je upravljao Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Nisu nikada nikada upotrijebljena ne na način, nije njihov proizvod ovo jedan bilten ozljede na radu, osiguranje od ozljede na radu itd. Ali to je samo jedan dio nečega gdje se trebala razvijati svijest o potrebi osiguranja od ovakvih mogućih problema koje danas imamo sa asbestozom. Da li mi znamo da svi materijali koje danas uvodimo u proces rada neće uzrokovati za 10, 15, 20 godina jednu sličnu takvu hajmo reći lokalnu epidemiju? Jer doista bazen oko Ploča, bazen oko Vranjica, bazeni oko brodogradilišta a i ono što je kolega Jovanović govorio i naši krovovi koji se lome, krše, koji padaju, koji se urušavaju jesu izvor jedne takve epidemije odnosno jesu rizik oboljenja od azbesta i to ne onih ljudi koji su ga profesionalno rezali, ugrađivali nego oni samo koji žive u susjedstvu sa sa materijalima koji sadrže azbest. Rečeno je točno, ako ga ne diram mogu raditi što god hoću. Ali ako ga kršim, lomim, skladištim, režem, brusim onda je problem onda je problem velik jer problem se stvara u toj azbestnoj prašini. Prema tome, ja vam želim svu sreću. Ne mogu prihvatiti da Hrvatski zavod za javno zdravstvo odnosno Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pokriva cijelo ovo područje. Puno više bih volio da imamo ljude koji su specijalisti i koje poštujemo za pojedina područja, nego na ovaj način da sve stavljamo na hrpu pa ne znamo tko će što tko će što rješavati. I na žalost ne mogu uz vaše dobre namjere ne mogu podržati i Klub Glasa i HSU-a neće podržati ova dva zakona. Hvala lijepa. Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi će biti poštovani zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Evo nakon rasprave u ime klubova kolege Hrelje, kolege Jovanovića i ostalih, vidljivo je da je ovo jedan ogroman problem o kojemu treba govoriti otvoreno jer jednostavno ti ljudi brojni koji su oboljeli od azbestoze jednostavno i umru i ne ostvare svoje pravo odštete od te bolesti na radnim mjestima. Ali i oni koji žive u blizini. Pa tako evo recimo u okolici Vranjica imamo brodogradilišta, imamo znači to je splitski bazen 30 tisuća ljudi i pitanje je koliko je ljudi obolilo jer se to pojavljuje znači nakon 25 godina, 30 godina se ta bolest aktivira kako je objasnio kolega Hrelja da se aktivira ta čestica ili prašina koja uđe u pluća tek nakon 30-tak godina godina pa i više. Brojni umru, ali to se ne aktivira. Ali na žalost vidimo da je veliki broj ljudi koji je obolio i koji umire, tako da jednostavno o ovome problemu treba razgovarati ozbiljno. Ja bih ovdje samo postavio i nekoliko pitanja uvaženom tajniku jer se ovdje radi uglavnom o ljudima koji su oštećeni ili na svom profesionalnom radnom mjestu ili koji žive u blizini … ovih industrija koje su bile i na području dolje Neretvanske županije, dolje Ploča, Splitsko-dalmatinske županije oko Vranjica takve su industrije bile, gore Uljanik brodogradilišta koja su se bavila. Međutim je činjenica da je u Dalmaciji 90% ljudi koji su obolili od ovoga Zanima me da li, što sa ovim zakonom povjerenstvo koje bi trebalo početi u odnosu na dosadašnji rad što će to biti za one koji su obolili od azbestoze što znači ovaj zakona, što znači za isplatu njihovih odšteta, obeštećenja? Koliko je predviđeno sredstava za njihovo liječenje jer moramo i predviđati to? jednostavno mi ovdje glasamo o jednome zakonu gdje kolega Hrelja dobro upozorava. Što mi dobijamo ako gazimo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i sigurnost na na radnom mjestu, a spajamo ga sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo? Da li će to ubrzati rješenja ili će … ovim specijalnim zavodom koji se bavio ovu vrlo ozbiljnu ozbiljnu problematiku, jer opet ponavljam samo splitski bazen ima 300 tisuća ljudi? Prema američkim istraživanjima koji kažu da se čestice šire u krugu 11 km što znači da recimo evo samo tu 300 tisuća ljudi koji žive na tom području a ne radnika koji dolaze iz drugih krajeva, iz Zagore koji dolaze u splitski bazen raditi da znači preko pola milijuna ljudi je znači samo u splitskom bazenu ugroženo od prašine azbesta i azbestoze i pitanje što će se događati. Ovdje je najbitnije govoriti o učincima toga povjerenstva sredstvima kada će biti isplaćena i na koji način je to regulirano ovim novim izmjenama, tj. gašenjem, tj. spajanjem, fuziranjem jednoga Zavoda. Dolazim iz tih krajeva, bio sam razgovarao s brojnim ljudima, ima i koji žive blizu mene, koji su radili na tome području, industrijskom području splitskoga bazena i to su ljudi koji su oboljeli na svom radnom mjestu i to su tragedije i u obitelji i ti ljudi su bili, dosta se to aktualiziralo posljednjih 10 godina, dat je Zakon, Zavodi se osnivaju, međutim, zanima me što ovo Povjerenstvo rješaje tim ljudima, da li će to ubrzati plaćanje odšteta ili će biti kao i do sada. To je najbitnije pitanje, ali je činjenica da i ovo što je kolega Hrelja, to moram ponoviti, da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo u biti, gasimo jedan specijalizirani dio za ove probleme koji je bio kao azbestoza i trebali bi vi, ako možete tajniče da pojasnite nama ovdje što je razlika između izmjenama i gašenja ovoga zakona, ali očekujemo da što prije Povjerenstvo počne raditi i da se bar odštete isplate za života tih ljudi, a ne da brojni umru, ne dožive to i da njihove obitelji moraju rješavati te probleme, koje su im nanesene štete zbog, evo ove problematike, koja je problematika gdje bi trebali naći najbolje rješenje. Hvala lijepo. Hvala, imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Željka Jovanovića. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo, uvaženi kolega Bulj u svojoj raspravi sam spomenuo tematsku sjednicu koju je održao Odbor za zdravstvo i Odbor za okoliš, i tu je jedan važan zaključak pa ću vam ga pročitati, vezano za ovo što ste vi govorili. U cilju ranog otkivanja novih slučajeva azbestoze, vezano za zdravlje ljudi na područjima na kojima je bila utvrđena jača izloženost azbestozi, utvrđuje se potreba izrade jedne prospektivne studije, obzirom na dugu inkubaciju bolesti, odnosno dugu latenciju simptoma do 30 godina i više, studija bi dugotrajno pratila populaciju izloženih uz aktivno traženje slučajeva azbestoze u što ranijoj fazi bolesti. Predlaže se da nositelj izrade studije bude Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a svakako bi trebalo sudjelovati i županijski zavodi za javno zdravstvo onih županija gdje je utvrđena pojačana izloženost azbestu. Dakle, trebalo bi i ovaj zaključak prenijeti na Hrvatski zavod za javno zdravstvo, jer očito on do sada on nije proveden. Odgovor poštovanog zastupnika bili u to vrijeme, ali je činjenica da nisu samo ljudi koji, oni su najugroženiji koji su radili i profesionalno oboljeli od azbestoze, nego u krugu 11, kako istraživanje kaže, 11 kilometara, 11 kilometara, to znači za Split 300 tisuća ljudi samo koji žive, bez ovih koji su dolazili radit, migrirali na dnevnoj bazi. I to je jedan ozbiljan poduhvat i taj zaključak zaista treba ispoštivati i treba napraviti studiju, jer ako se ta bolest nakon 30 godina aktivira ili 40 godina, onda je to ogroman problem i treba samo ući u svijest svim ljudima da smo mi svi ugroženi, ne samo jedna skupina ljudi koji su radili u tim industrijama i tim tvornicama nego da je to širi aspekt, da smo svi, znači, mogući da ćemo dobiti tu bolest. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Nenada Stazića. Sve one koji se razbole od azbestoze, liječit će se i dobijat će nekakve naknade iz državnog novca iz državnog proračuna. U taj državni proračun uplaćujete vi, uplaćujem ja, uplaćuju svi oni koji nas gledaju, ali znate tko ne uplaćuju, od čijeg se novca oni neće liječiti? Oni koje slavimo, osvajači Davis Cup-a, Borna Ćorić, Marin Čilić, Ivan Dodig, Mate Pavić, žive u poreznim oazama, ne plaćaju ovdje porez, od njihovog novca nikakvu korist za ove oboljele, ali njih za to grli i ljudi predsjednica države.

Sport je promovirao Republiku Hrvatsku na najbolji način, više nego svi veleposlanici, svi političari koji su bili u ovome Saboru, koji su bili na drugoj strani, koji su puno više koštali od svih političara. Čak smatram, da sportašima Republika Hrvatska vrlo malo izdvaja od lokalne, regionalne do državne razine, poglavito na razvijenim područjima. Tako govoriti o sportašima ja ne bi želio, nisam provjeravao gdje tko živi, tko je u dijaspori, naravno da smo svi porezni obveznici, ali sportaši su najbolji ambasadori Republike Hrvatske. Ja osobno mogu kazati da sam ponosan. Sva ulaganja koje su štetočine po ministarstvima, vladama učinile, naši sportaši su za njih učinili više za Hrvatsku nego svi zajedno koji su sjedili u ovome Parlamenti i prije 90-te a i poslije. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ante Bačić.

županiji, koji su vezani za azbest i bili su u krugu posebice u rubnim dijelovima i Solina i Splita, da ne spominjemo Vranjic. Moram vas samo ispraviti, što se tiče odšteta radnicima, onda su išle kada je Salonit išao u stečaj, bio je jedan kratak zakon kojim je Vlada obeštetila radnike. Istina je da je dio radnika još ostao bez odštete, a što se tiče ovoga povjerenstva, tvrditi da treba početi raditi, Povjerenstvo radi u kontinuitetu, oformljeno od Vlade, vezano za odštete, bio je samo problem ovih zadnjih godinu dana, nije imao kvorum radi nekih članova koji su otišli u mirovinu ili iz nekih drugih razloga, tako da ide to svojim tokom, drugi su problemi. Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa. Nije pitanje uopće, ali je činjenica da brojni ljudi su svoja prava teško ostvarili, ti oboljeli od azbestoze, činjenica je da smo imali i brojne rudokope na području Splitskog bazena, Mravince, gdje se to odlagalo na način kako se odlagalo i nelegalno i legalno, odlagalo se nepropisno i ti su ljudi ugroženi, znači, mi ne govorimo samo o radnicima. Ovo triba proširiti da su svi na području Splitskog bazena, kada govorimo o Splitskom bazenu, tako i o Riječkom bazenu, na koji je bio, ovaj, jel, gdje god je Brodogradnja, znači, mi govorimo o cilom bazenu i nelegalnim čak i odlagalištima gdje se Salonit, gdje se prašina ta odlagala, jel, odlomljene cijevi, tako da ovdje govorimo o širom aspektu, a ne samo o profesionalno oboljelim,koji su, naravno, bili, najugroženiji. Zbog toga me zanima, mene da mi se odgovori kada će početi raditi Povjerenstvo, šta je sa Studiom koji kolega, zaključkom, koji je spomenuo sa tematske sjednice, šta je se poduzelo i da Hvala. Hvala lijepa. Prije nego što nastavimo, dozvolite da pozdravimo svi zajedno Izaslanstvo regionalnog predstavničkog vijeća Republike Indonezije koje se nalazi na diplomatskoj galeriji. Sada ćemo nastaviti dalje, pa imamo repliku poštovanog zastupnika Ante Babića. Hvala poštovani podpredsjedniče HS-a. Poštovani kolega Bulj, čudi me, recimo, da se niste sjetili da do 90.-tih godina kada ste spominjali Lagnjinčki bazen, ovaj bazen oko Solina, pa i o Plobest u Pločama, da se niste sjetili, recimo, da bivša država ništa nije radila po tome pitanju zaštita od azbestoze i određenih naknada vezanih za te ljude koji su se bavili time. Dakle, u modernoj RH se puno toga napravilo. Ovo što sada danas donosimo, ove izmjene dva Prijedloga Zakona, oni nemaju veze onom Zakonu vezano za obeštećenje radnika od profesionalnih izloženih azbestozi. Ovdje samo radimo da ne nastanu pravne praznine, da se ono što je vezano bilo za Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ide u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. O tome je riječ vezano za Prijedloge ovih Zakona, a o ovim drugim stvarima ću govoriti o pojedinačnim raspravama. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Bulja. Ja se mogu složiti s vama, samo ne znam odakle vam ta, ovaj, da sam ja zaboravio kazat, tu su bile industrije na tome području gdje su ljudi radili u to vrijeme il mi implicirate možda nešto drugo, ja ne znam što ste s tim da sam ja nešto zaboravio namjerno. Činjenica da su ljudi na tome području radili, činjenica da je već 80.-tih godina trebalo zabraniti i potpisano je da se ne radi od azbesta cijevi u bivšoj državi, da se uopće ne koristi azbest. Al, međutim, on se je koristio i to je činjenica i činjenica da su isti ljudi živjeli na tome području, da će oboljeti isti ljudi. Znači, i u bivšoj Jugoslaviji su na tome području živjeli isti ljudi i sada. Ne govorim ja da je to krivnja nekog pojedinca, al je krivnja sustava ako mi obeštećene ne isplatimo, ako nismo odradili zaključke, a koja je država bila u ovome trenutku to je najmanje bitno. Činjenica je da su te industrije bile u tim bazenima, na tim područjima i da imamo sada posljedice. Imamo posljedice koje trebamo sanirati. A mi, mi smo ovdje ovlašteni Ministarstvo zdravlja da temeljem brojnih zaključaka koji se donese, ovdje je jedan od zaključaka koji je spomenut, bez obzira na……/Upadica: Hvala/…političku opciju da se ti ljudi obeštete, ne…/Upadica: Hvala/…samo radnici, nego svi na tome bazenu. Hvala lijepo. Slijedeća pojedinačne rasprave, poštovanog zastupnika Miranda Mrsića. **Mrsić, Mirando (Demokrati)** Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče. Pa ova rasprava danas nije samo tehnička rasprava, nego je i rasprava o tome što će se dešavati sa azbestom u RH sa radnicima koji su bili izloženi azbestu i što će se događati sa svima onima koji bi trebali dobiti pravično obeštećenje za bolest koju su dobili, a za koju nisu sami krivi. Ja bih na početku svoje rasprave pročitao izjavu gospodina Tomislava Grgića iz Vranjica koji je vrlo jasno opisao što se događa sa ljudima koji su bili izloženi azbestu. Zna se točno tko je u Vranjicu slijedeći na redu za otići, simptomi se lako prepoznaju, odete u bolnicu, oni vam izvade vodu iz pluća, vratite se doma, ali ste svjesni da ste za pola godine gotovi. To nije lijepa smrt, to je umiranje u bolovima koje ne bih poželio nikome. Mirno će Grgić uz opasku da će toga biti još 20 godina. U EU procjenjuje se da će vrhunac oboljelih biti 2018.-oj, a u RH se azbest zabranio tek 2006.-te, pa ni to ne poštujemo. Potpuno uklanjanje azbesta iz RH bi trebao biti jedan od prioriteta svih Vlada i to je jedan od prioriteta EU, a uklanjanje azbesta iz RH nije samo fizičko uklanjanje, nego to je obrazovanje, informiranje, obuka za državne službenike, program za financiranje uklanjanja azbesta, aktivnost za podizanje svijesti o uklanjanju azbesta i proizvoda koji sadrže azbest. Također je nadzor nad učinkovitosti postojećih zakonskih propisa, procjenu izloženosti itd. danas mnogi su radnici izloženi azbestu iako je formalno RH bi bila, trebala biti zemlja bez azbesta ili barem zemlja u koju se azbest ne uvozi. To se posebno događa u sektorima održavanja i dekontaminacije, ali potencijalno utječe na mnoga druga zanimanja kao što su krovopokrivači, električari, instalateri grijanja, radnici u reciklažnim tvrtkama, koordinatori zdravlja i zaštite na radu, inspektori rada i mnogi drugi. Zabrana azbesta u RH nije nešto što će dovesti do toga da azbest nestane iz RH. I ovo što sada Vlada radi ukidanjem Inspektorata rada, pripajanjem njega Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, ukidanjem Zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, pripajanjem Ministarstvu zdravlja, ukidanjem Zavoda za za sigurnost na radu čini loše građanima u Hrvatskoj jer se azbest neće tako brzo uklanjati jer neće postojati mjesta gdje će se razmišljati o tome da bi trebalo u Hrvatskoj ukloniti azbest. I ne znam koji je razlog zašto Vlada tako silno želi ukinuti sve dobre agencije koje su u Hrvatskoj postojale? Jasno da postoje agencije koje treba ukinuti koje ništa ne rade, ali ovdje ukidamo nešto što je tekovina Europske unije. I ja se pitam, tko će i kako predstavljati Hrvatsku u Oshai dakle organizaciji za sigurnost na radu na razini Europske unije? Potpuno mi je jasno da i znam jer sam bio i ministar kakva je koordinacija među ministarstvima u redovitom radu, a pogotovo u ovom specifičnom dijelu koji su pokrivali ovi zakoni. I cilj da se potpuno ukloni azbest do 2032. godine sasvim sigurno da ovakav način neće biti ispunjen. Europa kaže da vrlo važnu ulogu u postizanju toga cilja može imati odbor viših inspektora rada i na nacionalnoj razini inspektora rada, pa evo ja postavljam pitanje. Kako će to funkcionirati kada inspektori rada umjesto da su u posebnom inspektoratu odu sada u jedan veliki državni inspektorat kojemu to neće biti primarno i neće biti primarni cilj? I nemojmo se … da u Hrvatskoj azbesta nema. I dan danas u ovom trenutku možda preko granice u Hrvatsku ulazi i azbest? I ako ste baš naumili da krov svoje kuće pokrijete salonitnim pločama, malo proguglajte preko interveta i naći ćete tvrtke koje će vam to vrlo legalno uvesti u Hrvatsku. Kada se pita Ministarstvo zdravlja jer sanitarna inspekcija bi trebala biti ta koja bi trebala biti brana ulasku azbesta u Hrvatskoj, oni će vam reći da u Hrvatsku azbest ne ulazi. Međutim, ako pogledate dokumente carine, onda ćete vidjeti da azbest u Hrvatsku i dan danas ulazi. Ne onoliko koliko je ulazio prije tamo negdje 2006. do 2010. kada je ulazilo preko 5 tisuća tona azbesta u Hrvatsku, bili smo … za su svi iz Europske unije nama slali azbest, a onda smo mi to preprodavali negdje drugdje. I da napominjem što se sve dešavalo u Hrvatskoj u ovo vrijeme i mislim da je došlo vrijeme da se tome stane na kraj zbog onih koji su bili izloženi azbestu, zbog naših budućih generacija, zbog svih onih koji će u Hrvatskoj ali i svi oni koji će možda doći u doticaj sa česticama azbesta i zbog toga dobiti malignu bolest. I nisu to samo problem radnici Vranjica, Klobesta, radnici koji rade u brodogradilištu. To su problemi koji su vezani i uz škole, vezani su uz zgrade jer ima puno zgrada i škola u Hrvatskoj u kojima ima Hrvatska bi trebala na tome raditi puno, puno intenzivnije nego gurati glavu u pijesak. Što se u Hrvatskoj radilo? Podsjetimo se na 2007. godinu kada je u Mravincima u onu veliku jamu od lapora gdje se kopao lapor iskrcano negdje oko 20, 30 tona salonitnih ploča i onda je država 111 milijuna kuna potrošila na sanaciju toga. S time da su na tim nekim odlagalištima koji su sanirani smo napravili nogometna igrališta gdje nam se djeca igraju. Pa kada pitate stručnjake njima se digne kosa na glavi. Jer evo, državnom tajniku sam replicirao da odlaganje otpada nije trajno rješenje. Odlaganje salonita nije trajno rješenje. On se treba riješiti na drugi način. Treba se spaliti pirolizom ili na bilo koji drugi način maknuti iz Hrvatske. Da govorim o tome što je stečajni upravitelj Vranjica neposredno pred stečaj napravio kada je uvezao 900 tona azbesta u Hrvatsku. Sve su to stvari koje nas upućuju da treba u Hrvatskoj puno više koordinacije, puno više želje države da se riješi azbesta i puno više volje države da obešteti sve one koji su dobili bolest bolest zbog toga što su bili izloženi azbestu. A što se tiče Europske unije, tu je bitno drugačije. Ona je 976. zabranila uvoz azbesta. Ali znate kako je kooperativna pohlepa, ponekad ne gleda na zdravlje ljudi, pa su u Švicarskoj njihovog milijardera baruna iz Belgije osudili na 16 godina zatvora i 300 milijuna eura odštete koju su morali platiti obiteljima više od 2 tisuće oboljelih koji su radili u tvrtci Eternik. I umjesto da se povodimo s time, mi radimo danas jedan potez koji će dugoročno dovesti do toga da će ovaj problem azbesta čekati neku drugu administraciju koja će imati više volje da riješi problem azbesta u Hrvatskoj i da riješi problem radnika koji su dobili profesionalnu bolest zbog izlaganja azbestu. … /Upadica Reiner: Hvala./… Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo nekoliko replika. Prva je poštovanog zastupnika Silvana Hrelje. Poštovani kolega Mrsić, ja sam siguran da se ovdje suočavamo sa rezultatima naše neodgovornosti i aljkavosti i neodlučnosti da neki problem riješimo suglasan sam s vama ne da bi nam trebamo jedan hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost pri radu za eliminaciju azbesta iz života hrvatskih građana nego bi nam trebao jedan specijalistički tim koji bi sveobuhvatno rješavao problematiku azbesta od skidanja sa krovova do skladištenja, uništavanja azbesta da on nestane iz života hrvatskih građana. Jer dokle god postoji na krovovima dokle god sumnjamo da se uvozi da prolazi kroz hrvatsku da ga još uvijek netko negdje tajno ugrađuje u neki proizvod situacija je vrlo opasna i štetna za hrvatske građane. Mislim da ovaj problem zaslužuje puno puno veću pažnju nego koju mi poklanjamo ovom problemu. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Mrsića. **Mrsić, Mirando bi trebala imati ne samo tim nego bi na razini Vlade trebala biti volja da se to riješi. Mislim da bi u Saboru trebao biti jedan jedinstven zakon o azbestu gdje bi potpuno zakonodavno riješili problem zbrinjavanja azbesta. Ali ovo što sada Vlada redi sa spajanjem svih tih Agencija dovesti će do još većih problema. Evo upravo kad sam se pripremao za ovu raspravu mi je došla pod ruku jedan članak gdje su pitali mog prijatelja profesora Franju Plavšića vrhunskog toksikologa, koji je osnova Hrvatski zavod za toksikologiju. Koji se isto tako ukida i pripaja valjda Ministarstvu. Koji je rekao da evo kako se u hrvatsku mogao uvoziti jedan otrovan plin koji se zove fosfin koji je zabranjen u Europi i svugdje koji ubija sve živo zato što na granici jednostavno nije funkcionirala sanitarna inspekcija, a nije funkcionirao ni Zavod.

Poštovani kolega Mrsić slušam vas i gotovo ne mogu vjerovati. Ko da niste slušali gospodina Jovanovića. Mi smo 2014. godine tada sam bio predsjednik Odbora za zaštitu okoliša zajedno sa Odborom za zdravstvo propisali nekoliko Zaključaka, što i kako na koji način Vlada, tada Vlada, čiji ste vi bili ministar upravo za ovo zadužen trebala napraviti. To je bilo u ožujku 2014. Tamo Tamo na tom sastanku je bila nazočna vaša pomoćnica i ona je rekla da radite objedinjeni zakon kojega ste sad spomenuli, da bi ga trebala napraviti Vlada. Vi ste tada, vaša pomoćnica je rekla da radite objedinjeni zakon kojim ćete zakonom riješiti sva otvorena pitanja koja tište, muče ljude fi radnike koji su neposredno ili posredno izloženi utjecaju azbesta. I vi sada ovdje nama govorite o tome što bi trebala napraviti Vlada. Ovim se zakonom to neće riješiti.

je izrađen u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Vaša ministrica Šikić nije napravila ništa. Zakon je tamo on je napisan i trebalo ga je pustiti u proceduru. Isto tako ni ministar Pavić nije ništa napravio po tom pitanju. Prema tome temeljem tog zaključka 2014. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je napravilo jedinstveni Zakon o azbestu zajedno u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša. Zašto to ministrica Šikić i ministar Pavić još do sada nisu to morate pitati vašu administraciju. Ali prošli su već 4 ili skoro 5 godina od tada i bojim se da prozivate krivu osobu. Sljedeća replika poštovanog zastupnika Željka Jovanovića. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo. Dakle evo , tehničke izmjene su potaknule dosta živu raspravu koja će biti nadam se korisna jer azbest ne poznaje stranačku pripadnost. Kao što sam rekao od 90-te do 2015. 1517 ljudi je obolilo od profesionalne bolesti vezane uz azbest, a od 2010. do 2015. 441 osoba je preminula. Ono što zabrinjava da broj oboljelih na 100 tisuća stanovnika raste, bio je 1,4 2011., pa 2 2013. nemam kasnije podatke. Bilo bi dobro ih znati tako da mislim da je važno da na temelju ove današnje rasprave što prije riješimo ove probleme koji su preostali a inače zanimljivo je da je 2017. broj oboljelih od profesionalnih bolesti bio najveći u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u kojoj je najmanje azbesta zbrinuto u ovim godinama dok se još to sufinanciralo. Tako da je to isto jedna zanimljiva koincidencija. odgovor poštovanog zastupnika Mršića. za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu koji je bio jedan od stožernih Zavoda koji se brinuo o zaštiti zdravlja radnika na radu, i da će time sniziti zaštitu zdravlja Hrvatskih radnika. I to je ono što ja ne razumijem, od početka od kad je još ministrica Dalić predstavila nacionalni plan reformi gdje je naletila iz nekih svojih razloga na Zakon o zaštiti na radu pa na sve ovo ostalo, ne gledajući druge probleme koje je trebalo riješiti u ekonomiji. I bojim se da ovim današnjim činom, ukidanjem Zavoda ćemo i ovaj dio staviti pod tepih i da Hrvatska neće biti 2032. zemlja bez azbest. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ante Bačića. financirao odnosno sufinancirao zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest. I 2016. godine u lipnju, dakle dolaskom ove Vlade je ta mjera privremeno obustavljena a to privremeno 2017. ponovno napisano da je privremeno obustavljena, a to privremeno traje i do dan danas, dakle, do 2016. godine je Fond, ali ajmo to reći onako da ljudi razumiju. Građani su besplatno mogli deponirati azbesti otpad, nakon 2016. odlukom ove Vlade, to više ne mogu raditi, nego ako žele deponirati azbestni otpad, za to moraju platiti i to sada imamo da ljudi taj azbest bez kontrole odlažu i u okoliš i gdje god stignu i to je još jedna dodatna ugroza zdravlja za koju su direktno krive su odluke ove Vlade. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, odgovor poštovanog zastupnika Mršića. Da točno je, i to je na razini Europe je preporuka da se zbrinjavanje otpada azbesta ide se time da se ide kroz energetsku učinkovitost i kroz Fond za energetsku učinkovitost i da od 2016. 37 tisuća krovova koji su bili pokriveni salonitom je promijenjeno i za to je Fond isplatio 144 milijuna kuna i onda su rekli da više nemaju novaca i da jednostavno to neka radi svak tko hoće i kako hoće i ako čovjek hoće sam na vlastitu inicijativu promijeniti krov onda to mora sam platiti a odlaganje više nitko ne plaća, tako da nalazimo sada azbesta i po plažama i po jamama, posebno u Dalmaciji jer je tamo bila velika, tamo ima veliki broj krovova koji su pokriveni salonitom. I to je nešto što je evo Vlada HDZ-a i jedna i druga napravila hrvatskim građanima i vjerojatno je vrijeme da se stvari promijene. Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Ante Babića. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolega, evo potaknut vašim uvodnim izlaganjem gospodine državni tajniče, podsjetit ću da su ovdje i drugi kolege, kako u bivšem sazivu tako i u ovome zagovarali zapravo kroz decentralizaciju ukidanje pojedinih agencija, zapravo određene restrikcije, odnosno racionalizaciju kroz tijela državne uprave i danas kada nacionalni program u reformi za 2018. godinu govorimo o tom, odnosno o ukidanju pojedinih agencija gdje ima određenih paralelizama u u državi, onda danas se zapravo čudimo i napadamo zbog čega donosimo ovaj zakon, odnosno ova dva zakona, u objedinjenoj raspravi po hitnom postupku, a te razloge ste zapravo i sami objasnili u svom uvodu zbog mogućih pravnih praznina koje bi mogle nastati, dakle ovdje ovdje se radi o tehničkim izmjenama obadva zakona. Dakle, sada se ukida Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i ovo što se pripaja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. sam sam prije 15-tak godina sudjelovao u pojedinim skupovima i raspravama vezano za azbestozu, posebice što je to bilo najaktualnije u Splitsko-dalmatinskoj županiji, dakle, Salonit u Vranjicu, Plovest u Pločama i o tome sam slušao i tužne priče o kojima su neki zastupnici ovdje govorili i činjenici zapravo što sam azbest, odnosno azbestoza čini po zdravlje ljudi u tim krajevima. da nije bilo, gotovo da nije bilo ni jednog pravnog objekta ili javnih ustanova koji nisu u sebi imali ugrađeni azbest, od kuća, škola, vodovoda, a sama primjena azbesta bila je i u autoindustriji, u tekstilnoj industriji u brodogradnji, u knjižarama, dakle, on se kao materijal zbog široke primjene najviše koristio u građevinarstvu. Kažem, možda najviše u Dalmaciji, gotovo da nema kuće ili objekta koji nema azbest, odnosno salonitne ploče. Što se zapravo dogodilo i što se dogodilo nastankom moderne Hrvatske države i uviđajući ovaj problem Hrvatska država je zapravo ozbiljno prionula ovome problemu, sagledavajući sve činjenice, pa da ne ulazim u pojedinosti koje su se dogodile, spomenut ću da je kroz Agenciju za zaštitu okoliša, kroz Fond za zaštitu okoliša u kratkom vremenu promjenom više od 40 tisuća krovova i fasada. Nije to mali broj, on sigurno može biti viši, zato trebaju velika sredstva, dakle i samo uklanjanje i vezano za otpad od samog azbesta, ovo o čemu je govorio i kolega Mirando Mršić, naravno da treba vremena. Ja pretpostavljam i siguran sam recimo da na području Dalmacije, pogotovo u velikim gradovima još uvijek ima vodovodnih cijevi od azbesta, dakle da bismo samo to promijenili to iziskuje jedna velika i ogromna sredstva. Činjenica je također da je Hrvatska država i posebnim zakonom o mirovinama zapravo ovu grupu ljudi kategorizirala po mirovinama, posebnim propisima, ljudi koji su zahvaćeni od azbestoze ili oboljeli od azbestoze su obuhvaćeni ovim posebnim zakonom. Ovo što smo danas čuli vezano za Povjerenstvo, ne treba zatvarati oči pred tim i kolega Bačić je rekao da su se dogodile zbog određenih stvari vezano za članove Povjerenstva, mislim da se i taj dio može što je moguće hitnije regulirati. čulo se danas da se malo radilo na tome, a ja se usuđujem reći da se radilo jako puno. Je li to dovoljno i ljudi koji, pogotovo oni koji su oboljeli od azbestoze ili od karcinoma, karcinoma, mezotelijoma, činjenica je da i oni koji to ovo gledaju se možda neće složiti i oni bi htjeli da se te stvari ubrzaju, da se ti postupci ubrzaju, pogotovo vezano za Povjerenstvo. Rješavanje azbesta će biti toliko dugo dok se vjerujem, on ne svede na najmanju moguću mjeru, neće sigurno prestati njegova proizvodnja i u državama koje su u okruženju Republike Hrvatske, da ne govorim o nekim drugim državama koje su proizvodile azbest. Također analizama koje su dolazile iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i sam kaže i priznaje da je bio recimo u periodu od 2010. do 2015. godine oboljelo negdje oko 336 osoba. Dakle, nitko ne taji nikakve podatke jer se zapravo Hrvatski sabor se zapravo želi kroz određene zakone pomoći tim ljudima rekao bih Ono što još želim naglasiti, a to je da se, to sam rekao u jednoj replici da se zapravo stvara jedna skepsa da one stvari koje radi Hrvatski zavod neće moći preuzeti Hrvatski zavod za javno zdravstvo. I državni tajnik je, vi ste zapravo u svom uvodu rekli da djelatnici i ljudi koji su radili u Hrvatskom zavodu neće izgubiti taj posao, već će oni sada u novim okolnostima zapravo preuzeti taj posao odnosno nastaviti dalje raditi na tom problemu vezano za azbest odnosno za azbestozu. Još sam dužan možda reći da što se tiče Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih od azbestoze da se i na tome dosta radilo i mislim da jedan veliki dio ljudi koji su obuhvaćeni azbestozom je bio obuhvaćen i tim zakonom i da je kroz povjerenstvo došlo do određenog broja obeštećenja. Još možda za sami kraj vezano za otpad odnosno kroz zaštitu okoliša, Fond za zaštitu okoliša, činjenica je i ovo što je rekao gospodin Đujić složio bih se s tim, mi smo to upozoravali i na odboru da bismo trebali zapravo razmisliti još jednom o tome da se taj otpad može odlagati na posebnim odlagalištima bez naknade a sve u cilju zaštite i okoliša, a i ljudi vezano za azbestozu. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovanog zastupnika Miranda Mrsića. **Mrsić, Mirando (Demokrati)** Hvala lijepo. Replika na prijašnji stav gospodina Babića da bivša država nije zabranila upotrebu azbesta ne treba se vraćati tako daleko u prošlost i misliti da u prošlosti je sve bilo loše. Bivša država je 1974. zabranila upotrebu azbesta u tada bivšoj državi, ali na žalost Republika Hrvatska 1990. kada je preuzimala pravnu stečevinu nije preuzela tu zabranu upotrebe azbesta u Hrvatskoj i do 2006. godine se azbest legalno upotrebljavao u Hrvatskoj i uvozio se uglavnom iz Rusije u kutijama na kojima je bila jedna velika mrtvačka glava i pisalo je otrov. Ono što bi trebalo gledati u budućnost je kako u Hrvatskoj riješiti problem, posebno u Dalmaciji gdje je puno krovova pokriveno salonitom. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Babića. **Babić, Ante (HDZ)** Poštovani kolega Mrsiću ja sam s pozornošću slušao vašu raspravu za ova oba dva zakona. Naravno vi ste rekli samo da se ovdje ne radi samo o tehničkim promjenama, već izmjenama, već da treba o ovom problemu govoriti, da ga treba ponovno aktualizirati. Ja sam samo htio reći da do 90-te odnosno do 95. godine kada se azbest koristio u jednoj širokoj primjeni pogotovo u građevinarstvu, da se tada manje govorilo o tome. Nije to bio samo slučaj Hrvatske, već i drugih zemalja u našem okruženju. Nastankom moderne Hrvatske države se učinilo maksimalno tada u tim okolnostima zapravo da bi se zaštitilo same ljude izložene azbestozi s jedne strane, s druge strane da bi se zabranila uporaba azbesta. Vi ste rekli u vašoj raspravi da se i danas može doći do onih ljudi koji nabavljaju azbest. Ako je tome tako to treba prijaviti, ali koliko zakon je to u Republici Hrvatskoj zabranio i poštujući direktive Europske unije Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Babić dobro da ste spomenuli da postoji niz proizvoda u kojima se nalazi azbest. I on je u ovom trenutku suugrađen bilo u vodovodu, bilo u domaćinstvu, bilo u stambenim objektima, zgradama. I ono što ste vi na kraju vaše rasprave naglasiti, to trebaju posebno predstavnici Ministarstva znati, problem je uklanjanja tih. Nije problem, azbest nije opasan dok je on sada u funkciji bilo da se radi o pločama, bilo da se radi o vodovodu. Ali onog trenutka kada ga nastojimo ukloniti, kada dolazi do njegovog fizičkog kidanja, komadanja, kada on dolazi u zrak, onda je opasan. I ministarstvo i fond mora sve učiniti da se vrati ona odredba da se omogućiti, čak da se potiče pravilno zbrinjavanje tog materijala, a radnicima koji rade s tim azbestom moraju biti upućeni, moraju znati i naravno da trebaju obeštetiti, jer mnogi od njih nisu ni bili svjesni kolika je opasnost za njihovo zdravlje. Hvala lijepo. Sada ćemo čuti odgovor na repliku poštovanog zastupnika Babića. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani kolega Žagar, pa i mi kao saborski zastupnici zapravo sudjelujemo u kreiranju javnog mijenja kroz ovih 20-tak godina u mnogim županijama u Republici Hrvatskoj na poticaj jedinica lokalne samouprave, regionalne samouprave, samog ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, same agencije učinilo se jako puno na zbrinjavanju azbesta odnosno na otpadima. Isto tako i kod promjene krovova i fasada kuća, rekao sam da je preko 40 tisuća promijenjeno. Dakle, ono što ne treba raditi je možda po meni sijati paniku da se sada jer kada pogledate studije onda ćete vidjeti da i samo udisanje azbesta nije zdravo, nije poželjno. Kolega Jovanović je rekao da ondje gdje nije bilo azbesta recimo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji su rezultati pokazali da sada ima najviše profesionalnih oboljenja. … /Upadica Reiner: Hvala./… Ali na nama je da radimo na toj edukaciji. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ante Bačića. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Babiću dobro je da ste napomenuli, mislim da ste jedini u ovoj raspravi spomenuli a to je Zakon i posebni propisi i pravo na mirovinu. Pošto dolazite de facto iz tog sustava, je li istina, nisam stigao pitati državnog tajnika, da po sadašnjim propisima posebice, posebnim propisima pravo na mirovinu jedino mogu dobiti znači de facto radnici koji dolaze iz Salonita,

pružilo dovoljno pozornosti vezano za radnike koji su radili s azbestom, da se o tome nije govorilo u javnosti, da se nije stvarala društvena klima ne bi niti došlo zapravo do toga da oni po posebnim uvjetima primaju mirovinu. Dakle mi kada smo razgovarali vezano za sam zakon o mirovinskom osiguranju onda smo nabrojali onih 17 kategorija mirovina po posebnim uvjetima, jedna od tih je vezana za radnike, djelatnike koji su imali doticaja vezano s azbestom. vezani za Zakon o posebnim mirovinama, prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske i po tim posebnim propisima dobivaju mirovine. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa, sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Ante Bačića. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pred nama je danas objedinjena rasprava vezano za izmjene zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu azbestu i sama izmjena zakona, tj. izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu. Oba zakona imaju kratke i male izmjene vezane čisto tehničke naravi, ali kao što je evo i rasprava krenula vidjeli smo da ovo pitanje itekako šire, itekako utječe na cijelu Republiku Hrvatsku, na sve dijelove, ali evo posebice ću se osvrnuti na područje Dalmacije, Splitsko-dalmatinske županije, evo i konkretno Salonita i Vranjica, koji je možda najteže pogođen ovom problematikom i problematikom općenito azbesta kao otrovnog materijala. Ovim zakonima rješavaju se pitanja i radnika koji su profesionalno bili u kontaktu sa samim azbestom, njihovih odštetnih zahtjeva, samih postupaka i tijela nadležnih za rješavanje tih zahtjeva, dok drugim zakonom se propisuje i određuje način praćenja samog zdravstvenog stanja radnika izloženih azbestom i glavna je ta novina, vezano i za odluku Vlade Republike Hrvatske o zaključku vezanom za smanjenje broja agencija, zavoda, fondova i trgovačkih društva iz kolovoza 2018. i temeljem nacionalnog programa reformi iz 2018. utvrđeno da Hrvatski zavod za javno zdravstvo preuzima upravo poslove obavljanja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu. To su novine koje se usklađuju sada u ova oba prijedloga izmjena i dopuna zakona, koliko će to dobroga donijeti, vidjet ćemo, vjerujem da kada bude pod jednom krovnom institucijom sve vezano za odštete radnika vezano za azbestozu i za rukovanje s azbestom, mislim da ćemo u sljedećem razdoblju definitivno polučiti određene kvalitetne rezultate. Dugo smo ovdje polemizirali, bilo je dosta priča vezano za Povjerenstvo za rješavanje samih odštetnih zahtjeva iz članaka 2. i 3. ovoga Zakona, koje osniva sama Vlada Republike Hrvatske, vidjeli smo u zadnjih godinu i pol dana, Povjerenstvo je bilo u određenim problemima, jer se sastoji od članova iz različitih ministarstva, došlo je do, kako sam bio u kontaktu s nekim kolega i iz Udruga koje su surađivale s tim Povjerenstvom i bivših radnika iz Salonita i općenito oboljelih od azbestoze, Povjerenstvo radi pojedinih članova koji su išli u mirovini ili promijenili svoj radni status, već godini pol dana nema kvorum za svoje djelovanje, prvi i glavni apel ne samo Ministarstvu zdravlja nego Ministarstvu rada i ostalim uključenim u sam rad Povjerenstva je da se što prije oforme, ne samo oforme da se što prije popune sa dodatnim članovima i da krene u rješavanje odštetnih zahtjeva preostalih radnika. To je glavna nekako zamjerka i samih Udruga koje su vezane za radnike koji su oboljeli od same azbestoze i poslije vezanih bolesti, što se poslije pretvori i u sam rak pluća, mezatelijon i mnoge druge komplikacije, od koje poslije nažalost ti isti i umiru. Moramo se vratiti malo u povijest, spomenuli smo ovdje 2007. godinu kada se počelo rješavati pitanje azbesta i samo uklanjanje na području i Vranjica u Kavama, ali i moramo se vratiti u povijest kada u nekim prijašnjim ministarstvima je započela raditi jedna radna skupina koja je trebala riješiti zapravo paket zakona koji bi riješili probleme svih bivših radnika i Salonita i ostalih tvornica, ali riješiti pitanja oboljelih od azbestoze, koji su evo mislim i u doba kolege Mrsića su se taman tad oformili, nisu puno tada sa navedenim ministarstvom napredovali, poslije su nastavili rad i ostalim ministarstvima i evo do dana današnjega oni su već tada u kratko vrijeme ponudili rješenje i prijedloge svojih zakona, a to su novi prijedlog zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu, zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju i Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženo azbestu. Nažalost do dana današnjega taj paket zakona nije u punom poduhvatu stupio na snagu i s time nismo riješili cijeli problem azbestoze i radnika koji imaju pravo i na odštete, sutra i mirovine i sve što ih pripada. Nažalost, koliko i samo povjerenstvo ne funkcionira i koliko se nisu riješile određeni slučajevi zdravstveno stanje rapidno se i mijenja kod ljudi koji su oboljeli od azbestoze tako da dosta je ljudi u međuvremenu umrlo. Evo čuli smo da je 2018. godina u da je po statistički trebala biti, a to ćemo vidjeti na koncu godinu gdje se najviše posljedica same azbestoze javlja gdje bi posljedica mogla biti najvećeg broja umrlih. Ali moramo i otvoriti to pitanje i dobro je da u ovom dijelu rasprave postoje određeni konsenzus svih ovdje stranaka i svih koji su sudjelovali u raspravi, a to je da je azbest svuda oko nas. Vidimo posebice i u naseljima poput koji su izgrađeni od azbestnih ploča. Da ne spominjem područje moga Splita i Solina i cijele Splitsko-dalmatinske županije. Evo konkretno ja sam cijeli cijeli život živio na rubnom dijelu Splita, pod navodnike u istočnim Kotarevima Ravne Njive koje su evo do prije nekoliko godina bile de facto skladišni prostor za azbestne cijevi koje su stajale na vjetrometini, pokrivali su nekoliko kvartova u Gradu Splitu, u samom rubnom dijelu Grada Splita, da ne spominjemo rubni dio Grada Solina, a i sami Vranjic što je sve prošao i što sve i dan danas prolazi vezano za ostatke samog azbestnog samog azbestnog materijala. Šokantan je podatak da i danas određeni cjevovodi po Dalmaciji sadrže azbestni materijal. Da ne spominjemo krovove, fasade i sve što se koristilo kao izolatori, a znamo da je azbest dugo godina bio kvalitetan i jako preporučljiv izolator posebice vezano za struju. Tako da je u sadašnjim zgradama koje su građene 50-tih i 60-tih, 70-tih imate poviše onih osigurača azbestnu ploču koja štiti od struje. Moramo i napomenuti da smo država posebice u Dalmaciji koja Republika Hrvatska koja imamo preko, između 2500 i 3000 novooboljelih od raka pluća. Ne možemo naravno sve okriviti azbest, ali jedan dio u Dalmaciji definitivno i uz pušenje i druge rizike moramo uzeti faktor da je tu azbest dosta pridonio, jer je čudno da smo u vrhu Europske unije upravo po takvim oboljenjima kao što je rak pluća, rak želuca, rak debelog crijeva, što kada uvežemo sve ove faktore, kada uvežemo koliko još azbestnog materijala je na našim područjima definitivno možemo se zapitati i koliki je postotak oboljenja upravo vezano za to. Dobro je da postoji određeni konsenzus zato što za sada rješavamo i nismo riješili do kraja ono što se kaže profesionalno azbestozu. Znači ima još iako u onim kratkim zakonom se riješilo bivše radnike salonita, ostalo je mislim negdje oko 42 radnika salonita koji iz određenih razloga nisu još obeštećeni i 100 radnika u samim pločama. Ali moramo otvoriti temu i komunalne i domicilne azbestoze, a to su ljudi koji su živjeli u područjima gdje su bile tvornice azbesta, koji su živjeli u kvartovima, u mjestima oko gradova koji su bili podložni samo po količini vjetra, zraka da te čestice dođu do njih, tako da definitivno to je tema koju bi morali 2019. dodatno dodatno otvoriti. I normalno, odlaganje samoga azbesta ukinuti to financiranje fizičkim osobama uklanjanje azbesta potencijalno smo otvorili mogući rast novih divljih odlagališta. Znači 2019. godina nam mora definitivno biti godina početka rješavanja svih tih propisa. Da ne spominjemo Europsku uniju, fondove, energetsku učinkovitost gdje možemo riješiti veliki problem naše infrastrukture koja je obložena azbestom. Ali apeliram, evo i Ministarstvu zdravlja ali

(HDZ)** Poštovani gospodine Hrvatskoga sabora, samo da ne bude nedoumice vezano sa ovim povjerenstvom. Nešto sam sada provjeravao. Dakle, povjerenstvo zbog određenih objektivnih okolnosti ne radi. Međutim, što se samih građana tiče, dakle sva njihova prava i obaveze koje proizlaze iz toga su vezana, traju od zahtjeva podnesenih povjerenstvu. Dakle, sva prava. Oni neće izgubiti ta prava i vjerujem da to treba sada ponovno naglasiti da ne bude nedoumica je li i hoće li ih izgubiti zbog toga što povjerenstvo

Bit će obeštećen. Ali je jedino problem što evo vidimo i po statistici 2018. godina kada krene azbestoza u određene tipove drugih oboljenja da ne spominjem rak pluća to krene brzo i ljudi rapidno umiru. Zato je bitno da da povjerenstvo u kontinuitetu radi, da nema odmaka i da nema nikakvih stanki, nego da se to rješava u određenom kontinuitetu. Hvala. lijepo. Posljednja pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Ivana Ćelića. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, rijetke su prigode u ove dvije godine moga saborskog mandata da se o zdravstvenim zakonima raspravlja u neko pristojno vrijeme. Danas smo čuli puno toga o azbestu iz različitih područja, pa je bilo pitanje i zaštite okoliša, i pitanje radnih prava. Ali ja mislim da ipak ovdje vrijedi govoriti više iz nekakvog rakursa zdravstva. Dakle, dva su zakona. Jedan se tiče obeštećenja radnika profesionalno izloženih azbestu, a drugi se tiče pitanja obveznog zdravstvenog nadzora koji su profesionalno izloženi azbestu. Ako uzmemo u obzir činjenicu da prema podacima koje smo dobili iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, godišnje 70 do 80 ljudi umre zbog posljedica izloženosti azbestu onda svakako ova tema zaslužuje pozornost tim više što je broj oboljelih u porastu od 2007. godine već smo čuli dakle da je razvoj bolesti povezan i sa azbestom dugotrajan i ponekad je potrebno 10 do 20 godina da se bolest razvija. Znakovi raka povezani s azbestom čak i nakon 40 godina tako da će se dugo raspravljati o ovoj temi u Republici Hrvatskoj bez obzira što je upotreba azbesta u Rh zabranjena od 2006. godine. Ovdje bih se osvrnuo na direktive Vijeća Europske unije dakle prva direktiva je bila 1983. i ona je vezana uz uz zaštitu radnika od rizika povezanih s izlaganjem azbestu. Bilo je nekoliko izmjena te direktive iz 1983. i onda je izglasana kodificirana verzija iz 2009. godine koja se odnosi na to područje i koja je implementirana u Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu. Dakle imali smo incidenciju 2011. 1,4 na 100 tisuća stanovnika u RH sada je ta brojka 2 na 100 tisuća i dakle osim već prije spomenutog trajnog oštećenja pluća, dakle azbestoze i mezotelijoma od čega na žalost oboljeli najčešće umiru recentna medicinska istraživanja govore i o raku pluća i o raku probavnih organa povezanih sa izlaganjem azbestu. Postoje dakle i praktične preporuke za kliničku procjenu radnika i ono što se navodi dakle i što omogućava da stručna tijela donesu preporuke dakle to je u cilju ranog otkrivanja bolesti povezanih sa azbestom s obzirom na najnovija medicinska znanja treba utvrditi praktične preporuke u vezi sa kliničkim nadzorom izloženih radnika i tu se onda isto tako u prilogu direktive Vijeća Europske unije iz 2009. točno specificira što je u ingerenciji medicine rada i ukoliko postoje određeni prediktori što je potrebno raditi sa daljnjim pretragama pulmološkim i citološkim kako bi se rano otkrila bolest i omogućila bolja kvaliteta života osobama koje su bile profesionalno izložene azbestu. Već sam dakle spomenuo da je broj prijavljenih u porastu nekako od 2007. godine i s obzirom da ja potječem iz doline Neretve u svojoj blizini sam imao ljude koji su bolovali od azbestoze, još uvijek dakle osim azbesta, azbesta, donosno Plobesta Ploče i Salonita u Vranjicu tu je isto postojala problematika i u brodogradilištima prije svega u Brodosplitu i Uljaniku gdje se azbest koristio za brtvljenje cijevi odnosno bojlera, tako da je tu još jedna posebna senzibilizacija za ovu tematiku. Mislim na kraju, dakle, sa Zaključkom Vlade RH vezano za nacionalni plan reformi i pripajanja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo koje vodi registar profesionalnih bolesti mislim da kvaliteta rada vezano za ovu problematiku ni u kojem trenutku neće biti umanjena što je i državni tajnik dr. Plazonić istaknuo, jer ti eksperti ti stručnjaci koji su radili u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu nastaviti će raditi samo u instituciji koja se zove Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Hvala. (HDZ)** Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Ivana Kirina. zastupniče Ćeliću molim vas, dakle upotreba proizvoda i azbesta od 2006. godine je zabranjena u Hrvatskoj. Dakle koga bi trebalo poslije toga sankcionirati, da li one tvrtke i gospodarske subjekte koji koriste azbest ili nekog drugog poslije 2006. godine? **Reiner, Željko

primjenjivo od 2006. godine. Vi ste već i prije spominjali, dakle, ja bih ovdje posebno naglasio pitanje javnih ustanova, škola, bolnica koje su prekrivene sa salonitnim pločama i uloge odgovarajućih tijela i pitanje energetske obnove i svega onoga što bi trebalo raditi da se to ukloni premda znamo, dakle, da azbest faktički nije štetan dok ga se ne dira. Mislim da tu što se tiče ovog vašeg pitanja nadležne inspekcije trebaju djelovati i kad se vidi da se koristi azbest nešto na novo onda to treba najoštrije sankcionirati. Hvala lijepa. Sad će završno nešto reći u ime predlagatelja poštovani državni tajnik Plazonić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pošto je ova objedinjena rasprava bila itekako objedinjena i široka , ja ću pokušati biti vrlo, vrlo kratak. Ja bih volio da neke nesuglasice i nekakve krive interpretacije ne otiđu u javnost a da ih ne uspijem objasniti onakvima kakve one faktički jesu. Dakle, ovaj tehnički dio izmjena i dopuna ovoga Zakona radi toga što se zbog racionalizacije Zavoda u našoj državi zbog odluke Vlade RH ništa ne ukida jedino se vrši reorganizacija službe na način da svi oni izvršitelji ostaju i dalje izvršitelji ali se rukovodstveni dio na neki način mora racionalizirati. To je znači prvo i osnovno. Ništa pod milim Bogom mi ne ukidamo. Pa tako ni ove postojeće sada Zakone, koji po novom će zakona doći u sastave drugih Zavoda. To je prvo i osnovno. Drugo, ovo su zakoni koji govore o nečemu s čim smo mi u Ministarstvu zdravstva itekako svjesni, a to je pitanje azbestoze i azbestoze kao jedne potencijalne prekanceroze. prekanceroze. Ovdje je dosta bilo, ja bi rekao ovako, diskusija koje su zbunjujuće za naše slušatelje i gledatelje i naš narod, nije niti vodovodna cijev niti salonitka sama po sebi kancerogena, ona postaje kancerogena u nekim drugim uvjetima, to je prva i osnovna stvar, a druga stvar, ne oboli svaki čovjek koji je došao u kontakt sa azbestom od karcinoma, to bi bilo jako jako loše kad bi to tako bilo. Znači o tome kakav je medicinski aspekt azbesta po pitanju njegovih kancerogenih efekata, reaktivnosti organizma itd., to su stručni dijelovi koji bi ja mogao razgovarati s onima koji se od prilike razumiju u sam medicinski aspekt a ne ovaj zakonodavni okvir. Zakonodavni okvir ovdje govori da će posebna pažnja obratiti ljudima ljudima koji dolaze u kontakt i koji su profesionalno izloženi azbestu, upravo zbog toga da se na vrijeme prepozna i započne sa daljom dijagnostikom u smislu sprječavanja razvoja eventualnih malignih oboljenja u stadijima u kojima se na njega više ne može adekvatno intervenirati. U kontekstu toga je i naš nacionalni plan za prevenciju liječenja karcinoma pluća, gdje će upravo rizične skupine biti prvenstveno obrađene sa ovim našim preventivnim programima. S druge strane, ono što smatram da je jako jako važno, a kako kažu povjerenje za azbest, povjerenje za azbest kao takvo ne postoji, koliko ja znam postoji, i to piše u ovom zakonu, Povjerenstvo za rješavanje odštetnih zahtjeva. To Povjerenstvo za rješavanje odštetnih zahtjeva osniva Vlada Republike Hrvatske, a sastoji se, evo moram to pročitati od 9 članova, čine ga predstavnici ministarstva nadležnog za gospodarstvo, zdravstvo, financije, nadležnog za pravosuđe, predstavnik Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, predstavnik Hrvatskog zavoda za zdravstvenog osiguranje, predstavnik Udruga radnika oboljelih od profesionalnih bolesti, uzrokovanih azbestom i dva predstavnika Sindikata. Prema tome, to je to Povjerenstvo koje će sada biti osnovano i koje će sada pod hitno sve odštetne zahtjeve uzeti u razmatranje i što je moguće prije ih riješiti. Evo toliko za sada, hvala vam lijepa i ja mislim da je s ovim dosta toga pojašnjeno. Hvala lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, a glasovat ćemo o njoj kad se steknu uvjeti. **Jandroković, Gordan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

Hvala lijepo

Hvala lijepa. Slijedeći je Klub zastupnika SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Željko Jovanović, izvolite.

Hvala. Hvala lijepa.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Želi li predsjednik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Željko Plazonić. Izvolite.